Hvala. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade mag. Tini Sršen, državni sekretarki na Ministrstvu za infrastrukturo. Izvolite.

Odbor je nato v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so sprejeti amandmaji

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložil Državni svet. Predlog zakona je na 2. seji 14. septembra 2022 obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Kot prva ima besedo Poslanska skupina Levica. Gospod Milan Jakopovič, izvolite.

Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Kolega Janez Magyar, izvolite.

Hvala. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil gospod Jernej Vrtovec. Izvolite.

Hvala. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil gospod Soniboj Knežak. Izvolite.

vam. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu odloka.

Hvala.